a to je - Prijedlozi odluka o razrješenju dosadašnjeg predsjednika i dijela članova i o imenovanju novog predsjednika i dijela članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske Vlada je predložila ove odluke na temelju članka 10., 11. i 115. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Radova Fuchs, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Prijedlog kojeg je uputila Vlada za imenovanje je redoviti postupak gdje Sabor Republike Hrvatske treba imenovati polovicu članova Nacionalnoga vijeća za visoko obrazovanje jer se pola članova mijenja svakih dvije godine. U ovom prijedlogu koji je sačinjen iz pristiglih kandidatura uočeno je da nema predstavnika koji bi dio direktno nominiran od strane visokih učilišta, veleučilišta i visokih škola. To je jednostavno stoga što kandidatura nekog od strane ovog dijela visokoškolskog sustava nije prispjela i nije došla. Međutim, mišljenja smo da se i ovakav prijedlog može prihvatiti i uvažiti samim time što jedan član, profesor Siniša Popović je ujedno i profesor na društvenom veleučilištu u Zagrebu. Pa ja vas molim da razmotrite ovaj prijedlog i nadam se da će ga Sabor prihvatiti. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, uvaženi Petar Selem, predsjednik odbora. Izvolite. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora na 12. sjednici 18. veljače razmotrio je Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjeg predsjednika i dijela članova i imenovanju novog predsjednika i dijela članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. Nakon rasprave u kojoj je primijećena ista činjenica koju je gospodin državni tajnik naveo da proporcije predviđene nisu apsolutno apsolutno poštovane, ali jasno se primilo na znanje činjenicu da je objektivna situacija prijava bila takva kakva je bila na raspisani natječaj i da, jasno se ne može nikoga prisiljavati da se javi ukoliko se nije javio. Odbor je nakon rasprave jednoglasno donio zaključak da se predlaže Hrvatskom saboru da donese Odluku o razrješenju dosadašnjeg predsjednika i dijela članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i Odluku o imenovanju novog predsjednika i dijela članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Hvala. Na odbore izvješće odbora nismo imali do sada … /Govornik se ne razumije./ … Imati ćete sada priliku reći nešto jer ćete govoriti u ime kluba. Otvaram raspravu. Prvo su na raspravi klubovi. U ime kluba SDP-a, uvažena zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dozvolite mi prvo ovo. Naime, kolega Flego i ja kao predsjednici SDP-a na Odboru za obrazovanje smo glasali protiv ove odluke i nije točno da je odluka donesena jednoglasno. Naime, izvješće odbora je krivo vjerojatno u ovoj cijeloj brzini od ujutro, cijeloj brzini, to je bila moja intervencija, naime odbor nije jednoglasno utvrdio, mislim valja reći obzirom da ste vi izgovorili da je jednoglasno. Zahvaljujem. E sad, što se tiče mog govora u ime kluba, dakle kao što sam rekla, mi iz kluba SDP-a nećemo podržati ovu odluku o imenovanju članova Vijeća za visoko obrazovanje, ne stoga što smatramo da su svi predloženici loši, među njima naime ima i nekoliko vrlo dobrih i odličnih kandidata. međutim, mi ovdje kao zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru imamo obvezu poštivati zakon, položili smo prisegu kad smo primali svoj mandat u kojem izrijekom kaže da ćemo se u svom radu držati i Ustava i zakona i mislim da nitko od nas koji je tu prisegu položio ne može glasati za ovu odluku jer je ona naprosto suprotna zakonu. To da je odluka suprotna zakonu ne kriju ni predstavnici ministarstva, kolega Fuchs je to i rekao u uvodnom obrazloženju. Naime, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju vrlo jasno i nedvosmisleno utvrđuje da su članovi Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje 7 sveučilišnih profesora, od kojih jedan treba biti s područja obrazovanja nastavnika, 2 profesora visoke škole, 2 znanstvenika zaposlena zaposlena u znanstvenom institutu te dvije osobe izvan sustava znanstvenih djelatnosti i visokog obrazovanja. Od ovih 6 članova koje sada imenujemo, 1 osoba je bila iz redova profesora visoke škole, sada se ne imenuje niti jedan profesor visoke škole i prihvaćajući ovu odluku imati ćemo Nacionalno vijeće koje je suprotno zakonu, a time i sama ova odluka je nezakonita. Velim ponavljam, bez obzira na to što mi mislili o pojedinim predloženicima. Ovakvih slučajeva smo imali i do sada u prošlosti prije 4 godine čini mi se je bio prilično sličan problem jer nije bio ispoštovan kriterij regionalne zastupljenosti, pa smo kao matični odbor za obrazovanje, a onda i mi kao Hrvatski sabor vratili na ponovno odlučivanje i na novo predlaganje odluke ministarstvu. To se događalo i u nekim drugim slučajevima i ovo ne bi bio presedan. Naime, presedan bi bio da ovo sad izglasamo suprotno kriterijima koje je upravo ovaj Hrvatski sabor utvrdio. Kada smo donosili Zakon o znanstvenoj djelatnosti visokom obrazovanju bilo je razloga zašto smo upravo tako definirali sastav Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Kolegice i kolege, dozvolite da vas podsjetim da zapravo je Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje najviše stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupnog sustava visokog obrazovanja i u tom smislu ima prilično velikih ovlasti. Ona je u svom radu neovisno od ministarstva i direktno odgovara za svoj rad nama, dakle Hrvatskom saboru i to čini jednom godišnje podnoseći izvješća. Iz te njegove zadaće proizlazi i njegov sastav i zaista je važno, ma što god mi o tome mislili da u sastavu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje budu zastupljeni predstavnici svih onih, da tako kažem grupacija ili svih onih zainteresiranih subjekata koji se nalaze u sustavu visokog obrazovanja. Ovako predloženo vijeće može reći, u redu, nama onda visoke škole i stručni studiji nisu toliko važni ili su u najmanju ruku manje važni od samog sustava sveučilišta, što nadam se da nije točno i dapače, svi oni strateški dokumenti koje smo donosili i sve one odluke Vlade o osnivanju veleučilišta i visokih škola govore upravo suprotno. Dakle, mi jednom ćemo osnivati veleučilišta i visoke škole, a onda nećemo stavljati te iste njihove predstavnike u vrhovno stručno tijelo u državi koje se ima baviti razvitkom, i između ostalog tog sektora. Stoga, zaključno, mi ćemo iz tih formalnih razloga poštivanja zakona biti protiv ove odluke. I ponavljam, ne zbog samog sastava predloženog Vijeća za visoko obrazovanje jer ima zaista nekoliko dobrih kandidata ali mi se ovdje u Hrvatskom saboru ne možemo pozivati pozivati na zakonitost, na poštivanje zakona, na to apelirati sve druge građane i u svim drugim područjima a onda ovdje sami kršiti zakon i zakon koji smo sami izglasali ne poštovati. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Nema više prijavljenih. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti dodatno riječ? Ne.